Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Dvanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 95 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno u ovom momentu 100 narodnih poslanika, odnosno da postoje uslovi za rad Narodne

reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Aleksandar Pantić i Žak Pavlović, izborni članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članovima 192. stav 3. i 201, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani,

predsedavajući, poštovani narodni poslanici, pred vama su predlozi dve odluke Visokog saveta sudstva, jedna je Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i drugi je Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova.Na osnovu člana 47. Zakon o sudijama, Visoki savet sudstva je u „Službenom glasniku 17/21“, od 26. februara 2021. godine, oglasio izbor sudija za Osnovni sud u Bačkoj Palanci.

od 9. juna 2021. godine, oglasio izbor sudija za Upravni sud, Osnovni sud u Lebanu, Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi, Prekršajni sud u Lazarevcu, Prekršajni sud u Negotinu,

Predlog odluke sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju po više oglasa Visokog saveta sudstva. Ovde imamo i dva oglasa Visokog saveta sudstva za upravni sud. Mi smo objedinili, spojili te oglase. Znači, jedan je bio oglašen za jedno sudijsko mesto, drugi je bio oglas za pet sudijskih mesta, ukupno šest. Mi smo to objedinili. S obzirom da smo za upravni sud izabrali tri sudije na stalne sudijske funkcije, pred vama je Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju za sudijsku funkciju za upravni sud. Znači, samo su tri predloga kandidata, tri oglasna mesta su popunjena već sudijama koji se već nalaze na stalnoj sudijskoj funkciji.Visoki savet sudstva je saglasno odredbama Zakona o sudijama, Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju i Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti i osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija, sproveo kompletan postupak izbora. Znači, formirana je komisija Visokog saveta sudstva, znači obrazovana je komisija. Komisija je izvršila proveru podnetih prijava kandidata za navedene sudove i utvrdila njihovu blagovremenost, dozvoljenost i potpunost.Četvrtog oktobra 2021. godine sproveden je ispit za kandidate za sudije koji se prvi put biraju, a koji su podneli prijavu za izbor sudija u Prekršajni sud u Lazarevcu, Prekršajni sud u Negotinu, Prekršajni sud u Rumi i Prekršajni sud u Somboru. oktobra 2021. godine sproveden je ispit za sudije koji su podneli prijavu za izbor sudija u Upravni sud. Jedanaestog oktobra 2021. godine sproveden je ispit za kandidate za sudije koji se prvi put biraju za Osnovni sud u Bačkoj Palanci i 25. oktobra 2021. godine sproveden je ispit za kandidata za sudije koji se prvi put biraju za Osnovni sud u Lebanu i Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi.Ispit kao što znate sastoji se od pisanog teksta i pisanog zadatka. Pisani tekst služi da se utvrdi stručnost kandidata koji su podneli prijavu, a pisani zadatak njihovu osposobljenost za vršenje sudijske funkcije, jer to je praktični rad, radi se izreka sudijske odluke. Znači, da se vidi da li su ti kandidati osposobljeni za sudijsku funkciju.Ocena sa ispita je osnovno merilo prilikom predlaganja kandidata, odnosno utvrđivanja redosleda kandidata.Što se tiče korisnika početne obuke na Pravosudnoj akademiji za njih se uzima kao merilo stručnosti i osposobljenosti, uzima se završna ocena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji. Nakon sprovedenog ispita komisija je obavila razgovor sa kandidatima koji su podneli prijavu za sudije i potom je kompletan materijal dostavljen Visokom savetu sudstva.Visoki pored izveštaja komisije pribavio ocenu rada za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika, a takođe i pribavljaju i podatke i mišljenja osposobljenosti, stručnosti, dostojnosti kandidata od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a za kandidate koji dolaze iz sudova pribavljeno je mišljenje opšte sednice svih sudova, suda iz koga kandidat potiče i sednica je svih sudija suda neposrednog Višeg suda u odnosu na sud u kome kandidat postupa.Nakon sprovedenog kompletnog postupka postupka VSS je predložio sledeće kandidate za izbor na sudijsku funkciju. To su kandidati, za Upravni sud predloženi kandidati: Mirjana Popović, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Tatjana Popara, savetnik u Upravnom sudu, Katarina Petrić Ilić, savetnik u Upravnom sudu.Kao što vidimo ovde sa Upravni sud, s obzirom da je sud republičkog ranga, pored sudija koji su već izabrani, sudije koji se nalazi na stalnoj sudijskoj funkciji, predloženi kandidati su savetnici u sudovima najvišeg ranga, znači, u Vrhovnom kasacionom sudu i Upravnom sudu.Za Osnovi sud u Bačkoj Palanci predloženi kandidati su: Jelena Savić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Milica Dubljević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji i Milena Baletić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu.Za Osnovni sud u Velikoj Plani predloženi su: Dušan Milošević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Goran Lalić, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, Svetlana Jović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Požarevcu, Tamara Radovanović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Velikoj Plani, Jelena Vučković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Velikoj Plani.Za sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Prijepolju predloženi su: Majda Iglica, zamenik javnog tužioca za Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju, Tijana Konatar Špica, advokat, upisana u imenik advokata Advokatske komore Čačak, Marija Vižljina, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Jana Pejović, opštinski pravobranilac opštine Prijepolje.Odluku o predlogu kandidata za Ivanjicu predlog je Aleksandra Filipović, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.Za osnovni sud u Petrovcu na Mlavi predlog su: Dragan Jokanović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Petrovcu na Mlavi i Jelena Kukolj, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.Za

Kastratović, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Valjevu i Sanja Jovanović, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Valjevu.Za Prekršajni sud u Rumi, predlog je Milica Beljin, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Prekršajni sud u Somboru predlog je Nebojša Vasiljević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji i za Prekršajni sud u Negotinu Valentina Rajačić Jovanović, sekretar Negotinske gimnazije Negotin.Ovo su po mišljenju VSS najbolji kandidati od onih koji su konkurisali. Svi oni ispunjavaju uslove. Kratka biografija svih kandidata nalazi se u vašim materijalima, tako da ja neću govoriti o biografiji predloženih kandidata.U biografiji su sadržani samo oni podaci koji su propisani Zakonom o sudijama, kao kriterijumi za izbor sudija. To imate u materijalima, tako da ste sa tim podacima upoznati.Da

sudova.Izbori za člana VSS održani su 2. novembra 2021. godine, znači to su izbori na kojima glasaju sve sudije apelacionog suda, znači sve sudije četiri apelacije, bili su prisutni posmatrači misija OEBS u Srbiji.Izbori su protekli potpuno regularno, nije bilo nijednog jedinog prigovora komisiji na regularnosti regularnosti i tok izbora, i nakon održanih izbora, bila su dva kandidata, Vesna Sladojević, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i Gordana Veljović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu.Nakon

nemate ovde biografije, to nije zakonom nužno propisano, ali ja ću vam samo par reči reći o Gordani Veljović, koja je predložena za izbornog člana VSS. Gordana Veljović je rođena 1965. godine u Topoli.

sudiju Opštinskog suda u Kragujevcu, izabrana je 1999. godine, postupala je u građanskoj materiji. Od 2010. godine, sudija je Višeg suda u Kragujevcu, i tada je postupala u krivičnoj materiji, a od 2017. godine, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu, i postupala je u građanskoj materiji.Znači, i krivičnu i građansku materiju i celu svoju radnu karijeru i ceo svoj radni vek, provela je u sudu. Pored toga, ona je bila i član disciplinske komisije VSS, u mandatu od 2016. godine do 2020. godine, tako da je upoznata i sa radom u VSS. Inače je Inače je majka četvoro dece, govori ruski i francuski jezik, a pored toga ima osnovno poznavanje iz engleskog jezika.Smatramo da su svi predloženi kandidati apsolutno i dostojni i osposobljeni i da zaslužuju da budu izabrani na funkcije za koje su predloženi.Ja bih sa ovim završio i samo bih vas pozvao da u danu za glasanje podržite predlog VSS i da glasate za predložene kandidate. Zahvaljujem se na pažnji.

Zahvaljujem predsedavajući. Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi članovi VSS, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na sednici koja je održana juče, podržala je sve predloge koji su na dnevnom redu i ovom prilikom bih unapred čestitao svim sudijama koje će biti izabrane u danu za glasanje, ovde na plenarnoj sednici Narodne skupštine, uz želju da posao obavljaju odgovorno i posvećeno.Ovo je svakako jedno od poslednjih, ako ne i poslednje biranje sudija na ovakav način u Narodnoj skupštini, mi već od januara ukoliko referendum bude uspešno okončan, menjamo način izbora sudija i to će više biti nadležnost VSS, od tih datuma, od tih datuma, početka ustavnih promena, kada počnu da važe, to više neće biti ingerencija Narodne skupštine, i mi smo o tome vodili jednu ozbiljnu raspravu, rekao bih više godina, jer praktično mi od 2013. godine, imamo obavezu da taj deo koji se tiče načina izbora sudija, uskladimo sa evropskim preporukama, sa Venecijanskom komisijom, i to je uspešno ovaj saziv Narodne skupštine i realizovao.Spremili smo ustavne amandmane. Idemo na referendum 16. januara, kada ćemo napraviti jednu ozbiljnu reformu našeg pravosuđa i način da se sudije više ne biraju u Narodnoj skupštini.Moramo da kažemo da smo, uz pomoć ovde naših pravnika i šire javnosti koju smo uključili u ceo proces, našli jedno rešenje koje će opet zadržati jednu ulogu Narodne skupštine, makar na jedan posredan način, na način da ćemo mi iz Narodne skupštine imati priliku da biramo članove Visokog saveta sudstva i na taj način ćemo zadržati deo suvereniteta, odnosno, narod će i dalje preko Narodne skupštine imati uticaj na izbor sudija, kažem, na posredan način. Ne direktno na način kao što je sada bio slučaj, već na jedan posredan način.To je, čini mi se, jedno optimalno rešenje koje je podržala i Venecijanska komisija i na taj način dolazimo u situaciju da otvorimo, odnosno zatvorimo još jedan klaster. To je ranije bilo Poglavlje 23, kada su nam iz Evropske unije često spočitavali da moramo menjati upravo sve ovo o čemu smo govorili, način na koji biramo sudije u Narodnoj skupštini.Ovaj proces, kažem, je bio i te kako transparentan, inkluzivan, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo održao je, čini mi se, 11 radnih sastanka. Po celoj Srbiji su išli i razgovaralo se na mnogim mestima. Istaknuti pravnici, profesori univerziteta su dali svoje učešće i našli su optimalno rešenje koje će biti pred građanima 16. januara.Mislim da moramo više u javnosti da govorimo o samom referendumu. Nedovoljno se čuje šta je tačno tema tog referenduma i to daje mogućnost da se dešavaju raznorazne špekulacije, zloupotrebe i, čuli smo već više puta, neistine koje se plasiraju u javnosti kako je taj referendum u stvari napravljen da bi se, ne znam, izbacila preambula Ustava, odnosno deo koji se tiče Kosova i Metohije.Mi smo uporno i ovde govorili i na drugim mestima da to nije tema, da ne glasamo o preambuli, to svakako ostaje deo našeg Ustava. Mi glasamo ovde o načinu izbora sudija ali, kažem, upravo zbog toga što se nedovoljno o ovome govori u javnosti, čini mi se, da i ministri i Vlada Republike Srbije treba da povedu jednu veću kampanju, s obzirom da je referendum za mesec dana, da se građanima predoči šta tačno treba da izglasamo. samo mi u Narodnoj skupštini, koliko mogu da primetim, govorimo o ovim ustavnim reformama.Dakle, moramo da objasnimo građanima koliko je važno zbog našeg daljeg puta u EU da te promene dođu na dnevni red, da izglasamo da referendum bude uspešan, zato što na taj način uspevamo da i dalje ostajemo na tom evropskom putu, da napravimo još jedan veliki korak ka toj evropskoj agendi gde smo mi trenutno, kad pogledamo u nazad, evo ovih prethodnih dana, otvoreno je nekoliko klastera. Dakle, vreme je da konačno zaokružimo ceo taj proces i da zaista postanemo punopravna zemlja članica Evropske unije.Nadam se da će referendum svakako biti uspešan i da ćemo na taj način pokazati da smo odgovorno društvo koje, pre svega, brine o svojim nacionalnim interesima. Uspeli smo da u ove ustavne amandmane inkorporiramo taj deo o tome da ćemo i dalje kao Narodna skupština imati uticaja na način izbora sudija, kažem na posredan način, preko delegiranja ljudi u Visoki savet sudstva, ali da, naravno, ispunjavamo sve ono što je EU, Evropska komisija, Venecijanska komisija tražila od nas u tom procesu pristupa EU.Ono što je svakako važno pomenuti jeste da je ovaj proces urađen na jedan transparentan, dobar i odgovoran način, sve nasuprot onome što je 2009. godine radila bivša vlast. 2009. podsetićemo, hiljadu sudija i tužilaca preko noći su završili na ulici bez ikakvog obrazloženja. Cela evropska javnost, stručna javnost se zgrozila načinom na koji se tadašnja država, tadašnji režim obračunavao sa sudijama i tužiocima.Mi tužiocima.Mi pokazujemo danas da nismo kao što su bili bivši koji su bez ikakvog obrazloženja smenjivali sudije. Mi ovde dajemo još veću nezavisnost, još veći legitimitet samim sudijama. Pokušavamo, dakle, da nađemo najoptimalnija rešenja i sve to što smo ovde dogovorili biće pred pred građanima 16. januara i siguran sam da će građani to podržati na referendumu koji će biti pred nama.Način na koji ćemo dalje birati sudije smo obrazložili i to je sve i te kako urađeno na jedan transparentan, dobar i odgovoran način. Baš da bismo sprečili moguće zloupotrebe i da bismo uticali na to da se više ne dešavaju bilo kakve zloupotrebe naše javnosti čujemo često, kažem, i dalje vezano pitanje za preambulu.Čujemo pitanje da se referendum šteluje radi Rio Tinta. Upravo o tome mora više da se govori i da se objasni građanima koliko je važan referendum na koji ćemo ići 16. januara, da to nema nikakve veze ni sa Kosovom i Metohijom. Ne menjamo preambulu, još jednom kažem. Ne menjamo nikakve delove koji se tiču dovođenja Rio Tinta u Srbiju. Tu se čuju najveće mahinacije i zloupotrebe u javnosti proteklih dana.Videli smo da je država ispunila sve zahteve sa protesta. Videli smo da je i prethodne subote, uprkos svemu što smo uradili jedna, sad ću reći, šačica ljudi, veoma neodgovornih političara okupljena oko Đilasa, onog propalog tajkuna koji je pokušao da pravi mini hidroelektrane ćute i sličnih. Izašli su na ulice, blokirali su naše ulice, pokušavali su opet da izazovu incidente.Kažem još jednom, sve ovo o čemu mi danas govorimo moramo ponavljati uporno da bi građani bili svesni zašto idemo na referendum, da to nema nikakve veze ni sa Kosovom, ni sa Rio Tintom i to treba građanima objašnjavati da ne bi bili u zabludi, da ne bi bili dezavuisani, da ne bi zato što ih izvode ljudi koji su sve ovo i zakuvali, koji su doveli Rio Tinto i danas vas oni pozivaju da protestujete. Danas vas oni pozivaju da blokirate naše saobraćajnice.Dakle, velika je odgovornost i na Narodnoj skupštini i na svim članovima Vlade Republike Srbije da se o ovim pitanjima govori na transparentan i odgovoran način kako građani ne bi bili u zabludi da ih neki propali političar i tajkuni izvode na ulicu i da ruše svoju državu.Još jednom, mi ćemo u danu za glasanje podržati sve tačke koje su na dnevnom redu, to je važno svakako zbog toga što na taj način ispunjavamo sve ono što danas u evropskoj agendi mi kao država smo i te kako spremni da uđemo u Evropsku uniju i na ovaj način pravimo još jedan veliki korak ka tom punopravnom članstvu.Hvala.

za izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.Sednica Odbora za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je 25. novembra 2021. godine, donela Odluku na osnovu predloga poslaničkih grupa da se za člana Saveta guvernera izabere gospodin Stojan Stamenković koji, inače i vrši ovu funkciju u prethodnom sazivu.Ono što želimo da kažemo uopšte, i mislim da će svi članovi u svojoj diskusiji danas apostrofirati, to je da nam je izuzetno zadovoljstvo što takvog čoveka prvo Srbija ima, drugo što Narodna banka Srbije zaista drži jedan kontinuitet rada kada je u pitanju izbor članova Saveta guvernera, upravo zbog toga što u najtežim trenucima kada je Srbija trebala da donosi vrlo važne odluke u saradnji i sa Vladom Srbije i sa predsednikom države ispred Narodne banke Srbije su, zaista bili ljudi od najvećeg integriteta i najvećeg iskustva koji ima.Gospodin Stojan Stamenković je izuzetno iskusan ekonomista, koji gotovo od prati, uopšte temu kada je u pitanju ne samo oblast Narodne banke Srbije, već uopšte makroekonomska analiza i makroekonomske projekcije kada su u pitanju finansije, ne samo Srbije, nego u onom vremenu i stare Jugoslavije.Izuzetna nam je čast bila da razgovaramo sa takvim čovekom zato što smo mnogo toga imali da naučimo, jer očito je Srbija bila u istorijskim trenucima više puta u prilici da donosi vrlo važne odluke koje su u stvari odluke za budućnost naše dece.Kada govorimo o tome koliko je važno da postoje ljudi od integriteta koji će donositi takve odluke i savetovati, na kraju krajeva, najviše institucije u ovoj državi po ovoj temi, onda treba reći da ono što smo imali prilike od njega da čujemo, a to je da po prvi put sada MMF više ne zove gospodina Stamenkovića da isključivo on učestvuje i prisustvuje pregovorima Srbija sa MMF, je u stvari pokazatelj, to je i on naveo, da Srbija ide dobrim smerom, da po prvi put sada imamo ovakvog guvernera koji zaista je u uskoj saradnji i sa Vladom Srbije i sa predsednikom države, da sve odluke koje se donose donose se na osnovu konsenzusa svih političkih faktora u ovoj državi, ali i konsenzusa sa međunarodnim institucijama, jer smo uspostavili taj odnos poverenja između međunarodnih institucija kad su u pitanju finansije i institucija Republike Srbije.To je za nas, u stvari bio pokazatelj da problemi o kojima pričamo i danas i koje smo negde predosetili da će se desiti u ovo vreme kada smo razgovarali 25. novembra smo dobili odgovore od gospodina Stamenkovića na Odboru.Reći ću vam pre nego što kažem o svemu smo sve govorili, a kad je u pitanju inflacija, kad je u pitanju makroekonomski pokazatelj u budućnosti i u vreme ove krize, i šta je pandemija donela, a šta donosi energetska kriza, pre pre toga smo imali prilike da čujemo gospodina Stamenkovića da tim kojim on učestvuje, a to je Savet guvernera, koji zajedno sa guvernerom Narodne banke donosi određene odluke je efikasan, kvalitetan, stručan i da ono što je viđenje ovog člana saveta, to je da ne sumnja da u vremenima koja dolaze, koja su krizna da će se donositi uvek najodgovornije i najbolje odluke.To je ono što je za nas najvažnije, da Srbija ne može da bude gubitnik, da se stvorila takva osnova koja pokazuje da sve odluke koje donosimo, donosimo konsenzusom i da sve odluke koje donosimo su u interesu građana Srbije i u interesu države Republike Srbije i da su interesu naše što želim da vam kažem jeste da od 2012. godine gospodin Stamenković učestvuje u donošenju različitih akata koje govore, uopšte, rade analize, istraživanje i scenarije mogućih kriza, ali ono što je važno je da u svojim radovima u kojima je od 70-ih godina po danas učestvovao jedan od najznačajnijih, to je da je u grupi ekonomista koje je radio zajedno sa USAID-om, FREN-om i MAT-om, govorio da postoji postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije od 2011. do 2020. godine.Znači, aktivno je učestvovao kao član Saveta guvernera upravo u podizanju ekonomije Srbije od onoga trenutka kada je Srbija pala na najniže

ekonomske situacije Srbije u koju je ona zapala neodgovornim politikama svih onih ranijih vlada i predsednika koji su na određeni način zadužili ovu državu na krajnje neodgovoran način i gde i gde je trebalo napraviti jedan dugoročan plan izlaska iz ovakve krize.Ono što danas pričamo i prošle godine, kada je došla nova nova kriza i nov zamajac koji je pokazao da ni razvijene ekonomske države, kao što su članice EU se jedva nose sa problemima, Srbija je ostala na nogama i zadržala sve one rezultate koje je imala. To pokazuju i visoke stope rasta sa kojima će Srbija izaći ovu 2021. godinu sa godinom postpandemije Kovid 19, ali pokazuje i sa svojim odlukama koje donosi sada kada imamo na pragu energetsku krizu.Mi smo imali prilike da vidimo rezultate NBS na kraju novembra meseca koja je pokazala da je Srbija izašla sa,

kada govorimo o povećanju u odnosu na devizne rezerve koje su postojale na kraju 2020. godine, to bilo 13,5 milijardi evra na osnovu izveštaja koji je NBS podnela Odboru za finansije letos. Rezerve zlata se nalaze na nivo 37 tona. To smo juče imali prilike da čujemo na otvorenoj sednici Vlade Republike Srbije, gde je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić i gospođa guvernerka Jorgovanka Tabaković.Ono što smo imali prilike juče da čujemo, kao što vidite kada dolaze velike krize, a u pitanju je energetika, znači energetika i finansije jedne zemlje su usko povezane. Kada vi imate određenu vrstu krize, vi morate promptno da reagujete, morate da obezbedite balans kada je u pitanju i sama mreža, elektromreža Srbije, da obezbedite balans kada su u pitanju i aktivnosti samoj Elektroprivredi da biste obezbedili svim građanima električnu energiju i vi onda morate da reagujete na tržištu kapitala, morati i kao NBS da pripremite novac za kupovinu električne energije onoliko koliko nedostaje za balansiranje.Mi smo juče imali prilike da čujemo gospođu Tabaković da je spremno 750 miliona evra za kupovinu električne energije da bi se obezbedilo to balansiranje i da bi svi potrošači u što kraćem roku usred ovog snega koji je pao u nedelju, dobili električnu energiju i da bi da bi se uspostavila normalna proizvodnja električne energije.To je ono što je i zadatak države, da brine o svojim građanima, da kada god dolazi do određenih problema i izazova, a sada je to energetika, imamo i povećanje stope inflacije, da država reaguje.Mi smo čuli na Odboru za finansije gospođu Tabaković da je rekla, mi smo bili zabrinuti što se tiče same inflacije i to pitanje smo i postavili gospodinu Stamenkoviću. Ono što država mora u određenim trenucima, to je da biste smanjili inflaciji ili zaustavili zaustavili progresiju, morate da donesete određene mere, moraju robne rezerve da reaguju, mora određeno tržište hartija od vrednosti da reaguju da bi se zaustavili toliki problemi kada su u pitanju ti izazovi i, ono što je najvažnije, pokazatelj svega Mi ćemo na kraju godine imati tačno sliku o tome koliko smo bili na kom nivou rasta što se tiče privrednih aktivnosti, kolika je bila inflacija prosečna kada govorimo za celu 2021. godinu, ali ono što je ohrabrujuće, mislim da su to rezultati, juče smo čili i gospodina Sinišu Malog, da mi ne treba da brinemo zato što Srbija ima finansije, da ćemo imati na računima kada je u pitanju Republika Srbija dovoljno novca da se finansiraju i plate i penzije i sve ono što je plan za 2022. godinu budžetom, da ne moramo da brinemo i kada su u pitanju tržišta hartija od vrednosti, da država ne mora u januari i februaru mesecu da reaguje i to je ono što je u stvari pokazatelj da je i Narodna banka i Vlada Srbije i predsednik države kada je u pitanju donošenje političkih odluka uvek zaista pravovremeno reagovala i ciljano da zaštiti sve one ciljne grupe koje u državi mogu da izazovu određene poremećaje kada su u pitanju finansije i finansijska sposobnost i otpornost domaće ekonomije, jer Srbija se pokazala i prošle i ove godine godine da zaista može da reaguje onako kako treba i to je ono što za nas predstavlja očuvanje kredibiliteta i Narodne banke Srbije.Važno je da i međunarodna organizacija, kao što je Blumberg, jednostavno, govori o tome da je Narodna banka sa svojim projekcijama, kada je u pitanju bila 2021. godina, zaista pokazala krajnji stepen visoke odgovornosti i da, na kraju krajeva, i kreditni rejtinzi nikako ne padaju, nego samo idu gore. Znači, uvek su tu negde u nivou pred B B plus, koja govori o predinvesticionom tom najvišem rejtingu A i to je ono što za nas predstavlja veliki značaj.Cena gasa, kao što ste videli, je zahvaljujući tome Srbija dobila što je održala dobre političke bilateralne odnose sa Ruskom Federacijom i to je zaista odnos između dva predsednika, Aleksandra Vučića i gospodina Vladimira Putina, pokazao da kada je teško treba pomoći i treba pokazati krajnju odgovornost.Očito je ova zima kritična za sve i pokazaće se… I juče ste imali prilike da čujete da najrazvijenije države Evrope, kao što je Nemačka, sa promenom svoje politike prema određenim strateškim projektima, kao što je je „Severni tok 2“, će mnogo koštati zato što to ne puštanje gasa kroz „Severni tok 2“ gotovo Nemačku će koštati promptno mesečno oko 60 milijardi evra i to je pokazatelj kada vi donosite određene političke odluke koje mogu mogu da ne uzmu u obzir sve analize koje ovako stručni ljudi rade kao što je gospodin Stamenković i jednostavno mogu da vas odvedu zaista na loš put zato što da smo mi zaista prešli kompletno na ono što Evropa traži, a to su obnovljivi izvori energije, mi danas ne bi uopšte govorili o električnoj energiji, ne bi govorili o proizvodnji električne energije iz elektrana i imali bi zaista još veće probleme koji bi se ogledali u takvom procentu, a ne samo u 0,38% ljudi koji nisu imali ova dva dana električnu energiju, nego bi se ogledali u mnogo većem procentu.Prema tome, kada donosite određene odluke kao država i kada donose odluke neki politički faktori koji bi želeli da uđu ovde u Skupštinu, kreirajući neko javno mnjenje o tome kako ne postoji briga države za ekonomsku aktivnost države, za standarde zaštite životne sredine i onda pokazuju potpunu neodgovornost kada izlaze na proteste i pokušavaju da zaustave Srbiju na putu svog napretka, a to se pokazalo i sada, da jednostavno kada izlazite i manipulišete građanima kada su u pitanju određene odluke, države u tom delu izlazite kao neki kvazi ekolozi i dajete jednostavno sebi za pravo da plašite narod određenim izmišljotinama, onda dobijete kao odgovor na to da prvo Evropska unija otvori klaster 4, u kojima vam da priznanje za sve ono što ste uradili kao država u proteklih godina, pogotovo kada su u pitanju i saobraćajna infrastruktura i saobraćajna politika i balkanske trans energetske mreže i kada je u pitanju sama energetika i kada je u pitanju zaštita životne sredine i vi vidite onda da u stvari mi kao Srbija zaista idemo jednim putem kojim bi rado išle druge države u regionu.Verujte mi da mnoge naše kolege i poslanici i građani iz država regiona kažu - blago vama što imate Vučića, koji zaista ima hrabrosti da donosi jako odgovorne odluke, koji trpi velike pritiske zbog tih odluka, ali to zaista kao građani osećamo, zato što u ovom trenutku mi nemamo "lok daun" kao mnoge države u našem komšiluku, koje su čak članice EU, mi nemamo problem sa električnom energijom, osim 0,38% građana koji ovih dva-tri dana do ponedeljka očekujemo potpunu regulaciju kada su u pitanju u pitanju potrošači električne energije, koji nemaju problem sa cenom gasa koji moraju da plaćaju na svetskom tržištu, koja je od prekjuče skočila upravo zbog odluke Zelenih u Nemačkoj da ne pusti severni tok,

su onda potrebni jako iskusni ljudi koji treba da rade na ovim analizama, da jednostavno pronađu sve moguće scenarije po kojima će jedna država da se ponaša.Nama je veliko zadovoljstvo bilo da razgovaramo sa čovekom koji je bio i u vladama Milke Planinc i u vladama Ante Markovića i u vladama gospodina Avramovića, pa, na kraju krajeva, i član Saveta guvernera od dolaska gospođe Jorgovanke Tabaković, da učestvuje u ovako važnim odlukama koje treba država da donese.Rezultat koji se pokazao što se tiče deviznih rezervi i što se tiče zaustavljanja inflacije koja je počela da raste, a inače je ona na nivou, kada pogledate druge države EU, bila znatno, znatno manja, projektovana na na 3,7% u proseku za ovu godinu, ona je obuhvaćena i za sledeću godinu i budžetom za 2022. godinu. Znači, u ovom trenutku je tačno da je rast inflacije veći, ali tačno je i da mere koje Vlada sprovodi i Narodna banka Srbije za sledeću godinu, znači, početak, očekujemo da će padati.Prema tome, smatramo da je gospodin Stojan Stamenković, predlog za člana Saveta guvernera, dobar predlog, smatramo, dokle god Srbija ima ovakvog stručnjaka u svom timu, koji treba da donosi odgovorne odgovorne odluke države i od strane NBS, smatramo da treba da podržimo ovakav predlog i da glasamo za njega. Tako da predlažemo da u danu za glasanje svi poslanici podrže ovaj predlog. Hvala. Zahvaljujem.Da li izvestioci nadležnog odbora žele reč? (Ne)Pre nego što pređemo na predsednike, odnosno ovlašćene predstavnike poslaničkih grupa, jedna informacija za za vas, kolege. Planirano je da se danas glasanje održi oko 17.00 časova, tako da biste mogli da uskladite svoje obaveze.Prelazimo na predsednike, odnosno predstavnike poslaničkih klubova.Za reč se javio narodni poslanik Samir Tandir. Izvolite. Hvala, predsedavajuća.Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani gospodine Pantiću, drago mi je što ste ponovo sa nama i hoću da vam čestitam na iscrpnom izveštaju, često dolazite ovde, i da odam priznanje za vaš angažman.Žao mi je što predstavnici ministarstva danas nisu ovde, mislim da bi štošta imali da prodiskutujemo, ali,

Kao što se građanke i građani sećaju, juče sam govorio o problemu snabdevanja električnom energijom u sandžačkim opštinama, ali i načelno u celoj zapadnoj Srbiji. Drago mi je što je predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvovao sednici Vlade koja se održala, jer je očigledno da neke stvari moraju da se podvuku i da se preseku, jer se očigledno neki činovnici, ministri i direktori javnih preduzeća ponašaju poprilično autistično.Da vam kažem, kada vi u svojim planovima i programima stavite za tri, šest meseci, 2023, 2024. godine, to sve izgleda fino, lepo i da nešto napreduje. Međutim, mi koji ne živimo u Beogradu, živimo u rubnim opštinama, mi koji ćemo živimo u sandžačkim opštinama, a neki zaseoci i cela naselja nemaju električnu energiju, to nama na papiru ništa ne znači, odmah da vam kažem. Znači, ono što ste imali od zimnice, to vam je propalo, ako ste imali neku hladnjaču ili se bavite poljoprivredom, imate veliku materijalnu štetu i to što vi pišete u nekim izveštajima, to nama apsolutno ništa ne znači.Ono što mene raduje jeste što je predsednik hvala mu, i što mora očigledno da utiče na određene ministre da počnu da se mešaju u svoj resor. Ja se nadam da će ovo biti poslednja zima u kojoj govorimo o čišćenju snega i o nestanku električne energije, jer to nije samo problem u sistemu, za neke činovnike, to je za nas koji živimo u tim opštinama osnovni životni problem i jednostavno nemogućnost normalnog funkcionisanja.Što se tiče današnjeg dnevnog reda, kako su se civilizacije razvijale, osećala se potreba da se napravi određeni pravni sistem. Postojale su razne imperije koje su bile izuzetno jake, imamo primer Huna, Mongola, itd, ali koji nisu ostavili neki dublji civilizacijski trag, zato što nisu imali, između ostalog, uređen i svoj pravni sistem.Moćne civilizacije, moćne imperije, koje su želele dugo da traju, shvatile su da koliko god su bile i vojno i ekonomski nadmoćne, morale su da ustanove nešto što se zove pravo i pravda, jer su shvatili da kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom i da nepravda prelazi u zulum, a da zulum se trpeti ne može.Onda imamo civilizacije i imperije koje su trajale stotinama godina, a između ostalog, ključ njihovog uspeha jeste u tom pravnom sistemu, gde su građani čak i kada bi bili porobljeni od strane tih imperija, osećali određenu pravnu sigurnost.To je nešto što je nama danas jako važno, može da bude izuzetna

u našim programskim aktima definisano i na čemu je rahmetli predsednik akademik Muamer Zukorlić uvek insistirao, govorio, čak i brojna dela pisao, jeste beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije. To je jedan od temelja naše saradnje i razloga sa najjačom strankom SNS i jedan od razloga zašto podržavamo Vladu Republike Srbije.Jasno je da imamo rezultate kada je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije, pogotovu na tom globalnom, državnom, da kažem, nivou. Razbijena je jedna ozbiljna kriminalna grupa Veljka Belivuka. Vidimo da istraga ide dalje, i to je nešto što je jako važno, ne samo ustanoviti one počinioce i same izvršioce krivičnog dela, već ustanoviti tokove novca i videti gde je kriminalna grupa sav taj novac uskladištila. Zašto? Da bi se poslala poruka svima onima koji hoće da se bave kriminalnom da se taj kriminal ne isplati i da od toga ne možete da kažete – malo ću da se bavim kriminalnom, pa ću onda, ne znam, da obezbedim svoju starost itd. Zato mora da se pošalje jasna poruka da se bavljenje kriminalom, kršenje zakona ne isplati. Ono što se radi u tom segmentu i u tim slučajevima apsolutno podržavamo.Međutim ono na čemu mi permanentno insistiramo jeste da ta borba protiv kriminala i korupcije zaista ide po dubini. Ono o čemu mi govorimo jeste borba protiv kriminala i korupcije u sredinama odakle mi dolazimo, znači u sandžačkim opštinama.Prošle nedelje smo govorili da je kolega Jahja Fehratović dobio pretnje od određenih kriminalnih grupa. Možete misliti, kada neko ko je intelektualac, univerzitetski profesor, narodni poslanik dobija otvorene pretnje preko društvenih mreža, kakvu onda pravnu sigurnost i bilo koju drugu sigurnost može da ima običan građanin. Pre tome, ono što ja očekujem i od vas, ali i od svih ljudi, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde jeste da hitno reaguju i da se počne beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije na prostoru sandžačkih opština.Ono što je eklatantan primer bahatosti kriminalnih grupa jeste ubistvo novinara i humaniste Edina Hamidovića u avgustu ove godine na šetalištu u Sjenici. Znači, to je slučaj o kojem su rahmetli predsednik Zukorlić i druge kolege iz naše poslaničke grupe, pa i ja sam, više puta govorili. Mislim da ne postoji kolega koji nije čuo i sad će možda neko reći – evo ga ponovo ovaj govori na tu temu. Naravno da govorimo na tu temu zato što nismo mrdnuli sa mrtve tačke. Ne može da se desi da nekoga ubijete na šetalištu dok šeta sa ženom i sa decom. Nije važno koje je nacije, koje je vere, koja je stranka, pobogu. Znači, svako ima pravo na svoje političko ubeđenje, ali ne sme niko da pomisli da zato što neko drugačije misli može on da mu oduzme život. Koliko je tu moglo da bude nevinih žrtava, ljudi su šetali, pojma nemaju o čemu se tu dešava?Šta je ključni problem? Kao i u slučaju zemunskog klana, kao što smo i devedesetih godina kada je bio kriminal prisutan i na kraju grupe Belivuka, problem jeste sprega ljudi iz sistema i kriminalaca. Onog trenutka kada prekinemo te veze, kada shvate ljudi iz sistema, kada ih detektujemo, izbacimo i kaznimo i kazna prema njima bude primer svima da više niko ne sme da zloupotrebi policijsku značku, poziciju sudije, tužioca da on može malo, ne znam, bude partner sa nekim kriminalcima. Kriminal postaje jači od sistema kada ima podršku pojedinih ljudi iz sistema. Mi imamo jasnu opredeljenost i predsednika države i predsednice Vlade i čitave Vlade. Mi to podržavamo, ali po dubini moramo da vidimo ko se i sa čim bavi.U slučaju ubistva Edina Hamidovića se nije apsolutno mrdnulo sa mrtve tačke, jednostavno ubistvo se desilo. Tu sad govorim o stepenima odgovornosti. Ubica je napustio zemlju. U međuvremenu desila se iznenadna smrt rahmetli Zukorlića i sada ti kriminalci se osećaju ponovo jaki, hrabri i oni u Sjenici tamo tamo neke ljude sačekuju, pitaju, šalju im poruke preko društvenih mreža itd.To je nešto što apsolutno ne smemo da dozvolimo i moramo da ispitamo ko je tim kriminalcima iz sistema omogućio da se tako ponašaju, a konkretno u ovom slučaju imamo izvesnog Bojana Trnčića, načelnika stanice policije u Sjenici, koji je deo te grupe i koji se zajedno sa njima, prema saznanjima koja ja imam, bavi određenim kriminalnim radnjama.Ovo ubistvo nije jedino u Sjenici. Imamo ubistvo izvesne starice Miladije Kočović, kao i ubistvo učitelja Huseina Derdemeza. To je nešto što je jako simptomatično jer se dešava na prostoru granice prema Crnoj Gori. Šta se u tim predelima naše zemlje, a opštine Sjenice dešava? To je nešto što unutrašnja kontrola podrobno mora da ispita.Što se tiče slučajeva Fahrudina Skarepa, Ernada Bakana i Fahrudina Mavrića, Stranka pravde i pomirenja, prvenstveno rahmetli predsednik Zukorlić, ali i svi naši poslanici više puta su govorili na ovu temu, apelovali, tražili od Ministarstva pravde i nadležnih institucija da se posebno bave Sada vidimo da određene političke strukture ili političke strukture u nastajanju pokušavaju nesreću ove tri porodice da iskoriste da bi prigrabili neki politički poen. To je nešto što apsolutno nikada nikome od nas nije palo na pamet i to je nešto što ne smemo da dozvolimo.Znači, želim da iskoristim vaše prisustvo, Ernad Bakan je imao 19 godina, bio je brucoš na Visokoj zdravstvenoj školi u Zemunu, kada ga je 4. marta 2019. godine, dok je prelazio Ulicu cara Dušana, na pešačkom prelazu udario automobil kojim je upravljao izvesni I.M. Znači, suđenje još nije okončano, a sledeće ročište je zakazano za 27. decembar. Zbog neažurnosti suda mi sada imamo pokušaj politizacije tog slučaja. Znači, sada niko neće reći sud nije radio svoj posao, već će reći – aha, neki Bošnjak je zgažen na pešačkom prelazu u Beogradu i sada oni toga neće da osude. Molim vas, to ne smemo da dozvolimo.Znači, zaista verujem da nije etnički, ni na bilo koji način, ovo motivisano, ali da vam kažem da ima ljudi koji ne razmišljaju kao ja. Mi kao politička elita, kao parlament, kao neko ko je deo vladajuće većine ne smemo da dozvolimo da se takve poruke šalju. Moramo da damo građanima jasna obrazloženja i objašnjenja i da ljudi imaju zaista poverenje u naš pravosudni sistem.Što

priliku, predstavnike Ministarstva pravde, ministarku pravde da primi ove porodice na razgovor i da popriča sa njima. Kroz institucije se ovi problemi rešavaju, a ne mogu se rešiti na ulici. Neko će zloupotrebiti emociju tih ljudi.Kada, ne daj Bože, izgubite člana porodice, da vam kažem, nikakva vam presuda to ne može vratiti, ali ono što je važno jeste da imamo poverenje, pogotovo manjinskih zajednica u pravosudni sistem i u organe Republike Srbije, a ono će se u potpunosti uspostaviti kroz jedan partnerski odnos, odnosno kroz razgovor da vidimo šta to porodicama ovde smeta, na šta imaju pritužbu, da li smatraju da se radi o nekoj korupciji, opstrukciji itd. Jedino rešenje, kako ga ja vidim, jeste jeste jedan razgovor. Zato mislim da sa tim porodicama na najvišem nivou, znači Ministarstvo, treba obaviti razgovor.Što se tiče potrebe izbora novih sudija, mislim da je to više nego važno. Ne možemo se boriti protiv kriminala i korupcije, ne možemo imati efikasnu implementaciju te borbe ako imamo na stotine predmeta koji čekaju u našim sudnicama.Reći ću par statističkih podataka koji se tiču Osnovnog suda u Prijepolju. Znači, imamo četiri Parnice se rade u dve sudnice. Po sudiji imamo otprilike preko dve hiljade tih parnica. Prema nekoj statistici, otprilike 15 predmeta sudija može za mesec dana da završi, a vi sad vidite mi otprilike imamo, pet, šest godina nam treba da bi sve to završili. Ovo su podaci koje sam ja dobio. Znači, mislim da su precizni, ali vi možete proveriti. Imamo 500 krivičnih predmeta. Imamo, takođe, dvoje sudija koji se bave ovom problematikom.Izbor sudija, novih sudija je jako važan. Ono na čemu mi permanentno insistiramo jeste procentualna zastupljenost. predstavnici, ne samo bošnjačkog naroda, već svih drugih manjinskih zajednica shodno svom učešću u procentu stanovništva imaju i sudija i tužilaca i drugog sudskog osoblja i u osnovnim i u višim itd. Zašto? Tako ćemo napraviti ovo poverenje o kom govorimo.Naravno, ono ne sme da ide na uštrb kvaliteta, jer vrlo često nekada imamo i ovde kandidate, iskreno, sa kojima naprosto, iz profesionalnog, nema veze što su pripadnici mog naroda, ne možemo da ih podržimo zato što po nama, profesionalne standarde ne zadovoljavaju.Ono što hoću da istaknem, a tiče se pošto mi vreme curi, osvrt na funkcionalnost Komisije u postupcima javnih nabavki. Jako važna institucija i mislim da nemaju dovoljno ljudskih resursa, da treba da ima više ljudi. Zašto? Zato što vi dolazite u situaciji, kao grad odakle ja dolazim, ili taj deo naše zemlje, da imate bahate izvođače radova koji naprosto na svaki tender koji oni ne dobiju ulažu prigovor, uplate neku taksu od 120 hiljada dinara i sada kada se vama neko u jeku infrastrukturne sezone javi i zablokira vam tender za puteve, vama je ta infrastrukturna godina propala. Šta ćete vi građanima da kažete, a u stvari, radili ste samo po zakonu. Komisija je pretrpana tim zahtevima i vama propada ta budžetska godina, sredstva, apsolutno ćemo glasati kada je ovaj predlog u pitanju, što se tiče Komisije u postupcima javnih nabavki, ali mislim da im fali ljudski resurs, da im fali još ljudi da bi bili funkcionalniji, naprosto ti odgovori moraju nekako zakonski da se za sedam dana, 15, mesec dana, a ne da se tiče izbora Saveta guvernera, svakako podrška Narodnoj banci, koja vodi jednu jasnu monetarnu politiku, kurs je stabilan i mislim da da mi kao narodni poslanici, građanke i građani, mogu da budu zadovoljni.Što se tiče, u Danu za glasanje, za ove predloge ćemo glasati. Što se tiče pojedinih sudija zadržaćemo pravo da imamo mišljenje u skladu sa politikom naše stranke. Hvala.

gospodine Pantiću, mi danas razmatramo brojne predloge odluka koje se odnose na pravosuđe, odnosno na kadrovska rešenja u okviru sudske vlasti i ne znam da li sam po ovom pitanju subjektivna, ali stičem utisak da se o ovoj grani vlasti i kroz izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, ali i kroz nedavno usvojeni Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi u ovom sazivu parlamenta govori više nego ikad. To jeste dobro, jer sudska vlast jeste jedna od tri stuba vlati i ona kao takva, generalno i istovremeno mora biti u apsolutnoj korelaciji sa njenim kadrovskim rešenjima kako bi dala odgovarajuće rezultate.Upravo od načina organizovanja i funkcionisanja sudske vlasti i normativnog okvira, kao i ljudi kojima između ostalog, i mi još uvek kao narodni poslanici, dajemo legitimitet, zavisi slika pravosuđa jedne zemlje i direktno utiče na ostvarivanje prava građana.Mi smo na jučerašnjoj sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prilikom razmatranja predloga ovih odluka, koje ste vi danas obrazložili, imali jedno zapažanje da obrazloženi predlozi odluka ne sadrže podatke o prosečnoj oceni kandidata tokom studiranja, kao ni broj godina studiranja.Tačno je da ove informacije na kraju neće biti presudne prilikom našeg odlučivanja o tome da li ćemo podržati vaše predloge ili ne, ali mislim da mogu dosta da kažu i pokažu i o njima samima, ali i o njihovim profesionalnim kvalitetima. Sigurna sam da ih vi u okviru, pošto se bavite tim poslom, vi ih sigurno znate, to su vaše kolege i vrlo dobro znate da su da se danas nađu na dnevno redu, ali zarad šire javnosti, ali i narodnih poslanika, mislim da smo na Odboru zauzeli neki stav da u buduće, dok još uvek razmatramo ove predloge, ti predlozi imaju i njihove su ljudi koji posredno ili neposredno, vršeći tu funkciju, sudijsku funkciju, utiču na živote građana i zato se nadam da će se ova dobronamerna sugestija uvažiti.Osim sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, danas na dnevnom redu imamo i Predlog odluke o izboru VSS iz reda sudija apelacionih sudova. U pitanju je sudija Apelacionog suda iz Kragujevca. Vi ste vrlo lepo obrazložili koji su to razlozi zbog kojih bi taj kandidat danas trebalo da bude podržan. mi ni njenu biografiju nemamo, ali s obzirom da se radi o sudiji apelacionog suda sa dugogodišnjim iskustvom, čak preko 26 godina radi u pravosuđu, ima 22 godine sudijskog staža, nesumnjivo je da je ovaj izbor zaista, da dobar.Gospodine Pantiću, obzirom na to da se radi o mestu na kome ste vi do sada bili, ja sam uverena u to da će predloženi sudija nastaviti tamo gde ste vi stali, da će nastaviti posao koji vi niste uspeli da završite zbog malo vremena. Ovom prilikom želim i da vam se zahvalim na dosadašnjoj saradnji, ali i na spremnosti da razumete i uvažite izlaganja narodnih poslanika, da ih saslušate i da u skladu sa tim date neko odgovarajuće obrazloženje koje na kraju, u većini slučajeva, i da rezultat ili se bar čuje i nailazi na razumevanje. Ja vam želim sreću u budućem radu.Što se tiče statistike, ona pokazuje da iz godine u godinu sve veći broj žena upisuje visoke škole i fakultete. To možemo videti iz Predloga za sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, ali i Predlog za izbor VSS. Recimo, VSS. Recimo, u Ustavnom sudu u ovom trenutku imamo čak devet žena i to je pokazatelj da smo na dobrom putu da poštujemo ravnopravnost u svim segmentima u kojima se ta ravnopravnost ne podrazumeva, već prosto dolazi vremenom na svoje mesto.Možda je danas pravo vreme da razgovaramo o pravosuđu kada su promene Ustava u toku i odnose se u najvećem delu, odnosno jedino i isključivo samo na sudijsku vlast.Akt o promeni Ustava isključivo se odnosi na pravosuđe, kao što sam rekla i njime se ne menjaju drugi delovi Ustava. Imam potrebu da to kažem, imajući u vidu da se u javnosti vrlo često može čuti konotacija da ustavne promene podrazumevaju i neke druge izmene. Naprotiv, one se odnose isključivo na uređenje sudova, javnih tužilaštava i predviđaju neke dodatne ustavne garancije, nezavisnosti sudija i sudstva, o čemu smo mi u ovom mandatu govorili, mogu reći, malte ne na svakoj drugoj kao i o važnosti nezavisnosti sudova u opšte i sudija.U sistemu podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, sudska vlast jeste nezavisna, a odnos između ove tri grane vlasti zasniva se na međusobnom proveravanju, ali i ravnoteži koja između postoji. To znači znači da ni sudska vlast ne može biti izdvojena od sistema i ne može biti odgovorna samoj sebi. Ona pripada sudovima koji su nezavisni, a njihovu odluku mogu, može se preispitivati samo od strane nadležnog suda u postupku koji je unapred predviđen. Ono što je možda i najvažnije, sudije moraju biti nezavisne, što znači da se zabranjuje svaki neprimereni uticaj na sudiju u vršenju njegove sudijske funkcije.Sledeća stvar koja je obuhvaćena Aktom o promeni Ustava jeste garancija stalnosti sudijske funkcije i o tome smo dosta govorili. U sistemu u kome se sudije biraju na određeni vremenski period, odnosno uz postojanje mogućnosti reizbora, sasvim opravdano se može postaviti pitanje nezavisnosti sudija. Zato je ubuduće predviđeno ukidanje prvog izbora sudija na tri godine, možemo ga nazvati probnim radom iako on to suštinski nije i sudijska funkcija će zato trajati za sudiju sve do navršenja njegovog radnog veka i odluku o prestanku sudijske funkcije donosi upravo organ koji ih i bira, a to je VSS.Možda je jedna od najvećih promena

ali prema važećim ustavnim odredbama Narodna skupština, iako je vršila izbor sudija na predlog VSS ubuduće to neće biti slučaj.Dakle, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti više neće učestvovati u izboru sudija i sve ovo ima jedan krajnji cilj, a to je obezbeđivanje veće nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti sudstva, ali na kraju i bolju zaštitu građana i jačanja vladavine prava.Osim pravosuđa u okviru današnje rasprave mi razmatramo i Odluku o izboru članova Saveta guvernera NBS. Savet guvernera NBS. Savet guvernera Narodne banke čini pet članova koji bira Narodna skupština na predlog nadležnog odbora.Mi danas imamo kandidata koji je najpre izabran 2012. godine, zatim 2016. i ponovni izbor pokazuje da je on zaista radio svoj posao, da je politika koju vodi NBS očuvala onaj status za koji je i bila zadužena i zbog svega toga kao i zbog

gospodine Pantiću, ispred Visokog saveta sudstva, poštovana potpredsednice Skupštine, gospođo Jevđić, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas objedinjena rasprava više predloga odluka i ja ću ukratko napomenuti da se još jednom podsetimo, dakle - Predlog odluke o izboru sudija koji se po prvi put biraju na sudijsku funkciju, zatim Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva, neko ko dolazi iz Kragujevca, ja sam gospodine Pantiću iz Kragujevca neko ko ima karijeru preko 20 godina, to govori u prilog tome kako dobijamo kandidata, da kažem, našu zamenu, zatim, dve odluke o prestanku funkcije javnog tužioca tužioca u Javnom tužilaštvu u Velikoj Plani i prestanak funkcije predsednika Upravnog suda, kao i Predlog odluke o prestanku funkcije dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Predlogu odluke o izboru člana Saveta guvernera NBS.Ja ću ću odmah reći da će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati pomenute odluke. Ali, gospodine Pantiću, kada govorimo o sudstvu, o tužilaštvu ja na samom početku moram da kažem da se JS zalaže za maksimalno jačanje nezavisnosti sudstva, samostalnost tužilaštva, kao preduslov vladavine prava.Gospodine Pantiću, sa druge strane ovo je ojačavanje sudstva i nezavisnosti tužilaštva ne znači udaljavanje od naroda već potpuno suprotno, dakle ako ojačavamo tužilaštvo, ako jačamo sudstvo to znači odaljavanje od neprimerenih uticaja u društvu i to je cilj svih nas, jel tako? Ono što je važno da nezavisan sudija znači garanciju da on primenjuje zakon u potpunosti i da kada sudi nema privilegovanih što se tiče sudskih procena.Sa druge strane, svaka država koja pretenduje da bude demokratska, a Srbija svakako jeste, važno je da ima najpre dobar i efikasan pravosudni sistem iz koga proističu i ostali stubovi, da kažem, vladavine prava i kao što sam rekao i Srbija ide tim putem, jer jedini uslov i interes svake države je da ona mora da bude jednaka za sve njene građane i principi sudske nezavisnosti i nepristranosti predstavljaju temelj za jednu demokratsko i moderno društvo kakva Srbija, kao što sam rekao, jeste i koje zasnivaju na vladavini prava i dobar sudija je svakako onaj sudija, i tu ćete se složiti sa mnom, koji je položio zakletvu da će suditi po pravdi zakona, da nije potčinjen po nikakvoj samovolji, već pošteno i časno sudi.Srbija je u prethodnih, da kažem 10 godina, prošla kroz sveobuhvatne reforme što se tiče pravosuđa, a sve u cilju nove organizacije da kažem, sudova. Iznese sav teret što se tiče reformi, a kao krajnji cilj vidljivi razvoj pravosuđa u Republici Srbiji. Možemo reći da i Srbija možda i lider u regionu kada kažemo da je u pitanju nezavisnost sudstva, jer danas u Srbiji sudija uživa potpunu slobodu kada je donošenje svih odluka u pitanju.Sa druge strane, gospodine Pantiću, složićete se sa mnom, više nikada ne možemo da dopustimo da za godinu dana bez posla ostane praktično hiljadu, blizu hiljadu sudija i tužilaštva, bez zakonom predviđene procedure objašnjenje i prava na žalbu, napravljena je dakle velika šteta čitavom društvu, a da sa druge strane i kažem da je to državu koštalo negde oko 44 miliona. Ovo je u to vreme, sa druge strane, mnogim ljudima produžilo i dugotrajne procese jer znamo da mnogi procesi traju čak i decenijama. Kada govorimo o dužini procesa moram da kažem da definicija starosti predmeta sada u Srbiji podrazumeva predmete starosti do tri godine.Stvarno godine.Stvarno je, gospodine Pantiću, apsurdno da imamo neke predmete koji ili procese koji traju u Srbiji decenijama,

za razvoj pravosuđa, Strategija EU što se tiče razvoja pravosuđa je usaglašena sa Strategijom koju je donela Republika Srbija 2013. godine. Strategija podrazumeva i nužnost infrastrukturnih ulaganja u zgrade i sudove što se tiče Republike Srbije.Ovde moram da kažem da, recimo, u proteklih 20, 30 godina veoma malo se ulagalo u sve objekte, a u proteklih tridesetak godina isto tako, moram da kažem, da je i održavanje tih objekata bilo na veoma niskom nivou.

više decenija jedna od najznačajnijih infrastrukturnih objekata koja je izgrađena u Republici Srbiji. Svi pravosudni organi smešteni su na jednom mestu, što je svakako olakšalo donošenje sudskih odluka, a sa druge strane, pravda je bila dostupna, biće dostupna za sve građane.Ukazao značaj elektronskog pravosuđa. Elektronska razmena podataka direktno doprinosi efikasnosti pravosuđa kroz smanjenje trajanja sudskih i drugih postupaka jer omogućava, sa druge strane, trenutan uvid u podatke koji su od značaja vođenje postupaka. Praktično jednim klikom nasuprot dugotrajnog putovanja dopisa u obliku papira.Zahvaljujući E-upravi, E-pravosuđu i informacionom sistemu postignuta je ušteda od 1,1 milijarde dinara, što znači da je štednjom i uštedom papira praktično, gospodine Pantiću, za godinu dana ostvarena ušteda da praktično trećina

je reč o Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, o Predlogu odluke o prestanku funkcije dva člana ove Komisije, treba reći najpre da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki samostalan i nezavistan organ Republike Srbije koji obezbeđuje zaštitu prava u skladu sa zakonom i odredbama člana 188. Zakona o javnim nabavkama zabranjuje se svaki pokušaj uticaja i uticaj na donošenje odluka ove Republike komisije.Republička komisija ima status pravnog lica i za svoj rad odgovara isključivo Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predsednik i članovi Komisije odredbama Zakona o javnim nabavkama ne nabavkama ne mogu da budu pozvani na odgovornost za svoje mišljenje, a sa druge strane ionako kako glasaju. Odredbama Zakona o javnim nabavkama detaljno je

postigla i očuvala cenovnu stabilnost i ojačala finansijsku stabilnost. Time je omogućeno sa druge strane da naši građani i privreda lakše posluju, planiraju, kao i da se ekonomija i dalje razvija na zdravim temeljima.Tokom

štednja je sa druge strane porasla na 100 milijardi dinara.Na samom kraju samo još jednom da kažem, gospodine Pantiću, da će Poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati sve predloge odluka iz ove objedinjene rasprave. Zahvaljujem.

vi ste stvarno uvaženi, zaista to moram da kažem, poštovane koleginice i kolege, pre nego što pređem na diskusiju, sve što je rekao Đorđe Dabić, u ime grupe Odbora za pravosuđe, u potpunosti prihvatam, sa jednom rezervom, koja je uobičajena za mene.Poslanička grupa SPS, shodno koalicionom sporazumu, glasaće za predlog kandidata za sudije koje ste vi predložili. Niko od nas poslanika, SPS nije dobio neku informaciju, koja bi eventualno osporila imenovanje nekog od kandidata.Dozvolite kandidata.Dozvolite da izložim svoj stav, na temu izbora sudije.Ne bih voleo da se ovo shvati kao moj lament zbog ne prihvatanja mog stava, u čemu nisam usamljen, da se prvi izbor sudija zadrži u nadležnosti Skupštine. Ako se usvoji referendum zakazan za 16. januar 2022. godine, ovo će biti jedan od poslednjih izbora sudija u ovoj

kandidata. Prvi, nema podataka o dužini studiranja, drugo nema prosečne ocene za studije na pravnim fakultetima, koje su završili.Kada govorimo o ova dva propusta, naglašavam da smo nekoliko puta, koleginica i ja, skretali pažnju, na Odboru za pravosuđe, da su ova dva podatka vrlo važna za razmatranje kandidature. Obrazložiću šire, u velikim gradovima se ljudi ne poznaju i gube se u masi, međutim u malim mestima, naš čovek poznaje lekara, učitelja, nastavnika, sveštenika, a posebno sudiju. U percepciji stanovnika tih gradova, sudija ima posebno mesto, jer on deli pravdu.Postavlja se pitanje - da li može da ima ugled sudija, za koga se zna da je dugi niz godina studirao pravo, a pri tome imao vrlo skroman prosek na studijama? Ove dve primedbe me vode ka trećoj primedbi. Vrhovni savet sudstva, u ovom parlamentu, predlaže samo jednog kandidata za mesto sudije. Dakle, mi glasamo za tog kandidata, po principu uzmi ili ostavi.Moje mišljenje je da bi trebalo da raspolažemo sa više podataka o kandidatima koji su se prijavili i nisu zadovoljili kriterijume Komisije za izbor sudija, koje VSS nije predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na taj način bi se postigla mnogo veća transparentnost pri izboru kandidata. Ovo naročito insistiram u mestima gde je različito stanovništvo, gde su raznih vera, porekla itd.Ponavljam, na taj način bi se postigla mnogo veća transparentnost pri izboru kandidata. Pri tome bi smo razumeli zašto je predložen baš taj kandidat, a ne neko drugi. U tom smislu, imali bismo sve neophodne parametre za odlučivanje, kada odlučujemo o tome koji će kandidat da bude. Znali bismo zašto je predložen baš taj kandidat za sudiju.Sve ovo što sam izgovorio, biće prošlost već 16. januara, međutim, imam pravo da se upitam, kako će u budućnosti izgledati izbor sudija. Njih će birati 11 moćnih ljudi, a ne 250 poslanika koje je narod birao. Paradoks je što će izabrane sudije suditi u ime naroda.Drage koleginice i kolege, dozvolite mi da završim latinskom izrekom „diksi et salvavi animam meam“, u prevodu glasi - rekoh i spasih dušu svoju.

Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Petroviću, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je danas veći broj odluka kojima se predlaže izbor, ali i prestanak funkcije, kako nosioca pravosudnih funkcija,

predlozi odluka jasno govore o tome da u Narodnoj skupštini Republike Srbije postoji već ustaljena i dobra praksa i da tim odlukama omogućavamo redovno i normalno funkcionisanje svih nadležnih institucija.Kada

da se oni biraju od strane Narodne skupštine, a na predlog skupštinskog odbora nadležnog za finansije i da mandat člana Saveta guvernera traje pet godina i da isto lice može biti reizabrano na tu funkciju.Obzirom funkciju.Obzirom da gospodinu Stojanu Stamenkoviću ističe mandat 27. decembra ove godine bilo je potrebno pokrenuti novi postupak za izbor člana Saveta guvernera.

toga skupštinski odbor nadležan za finansije je sproveo jasno utvrđen postupak, obavio razgovor sa predloženim kandidatom i zatim utvrdio predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera. da je ovaj predlog odluke kojim se predlaže da Stojan Stamenković u narednih pet godina obavlja funkciju člana Saveta guvernera NBS dobar, zato što gospodin Stamenković poseduje neophodna, odnosno potrebna znanja iz rada NBS, a koje je pre svega usmereno na očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti i da je NBS u prethodnih nekoliko godina ostvarila zapažene rezultate što se može videti i prema kursu dinara, prema količini štednje, štednje, zatim stopi inflacije i svih drugih stvari koje su nam omogućile da Srbija u ovoj godini ostvaruje privredni rast od 7,4% i da je predviđen rast u narednoj godini za nešto više od 4%.Kada govorimo o Predlogu odluke o prestanku funkcije dva člana Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, rekao bih da ovaj predlog odluka ima formalan karakter, obzirom da članovima te komisije prestaje funkcija istekom roka na koju su oni izabrani, odnosno prestaje im 27. decembra ove godine, te će poslaničak grupa Aleksandar Vučić glasati za ovaj predlog odluke.Pored odluke.Pored ovih odluka, pred nama su i predlozi odluka koji se odnose na izbor nosioca pravosudnih funkcija, kao i prestanak funkcije predsednika Upravnog suda, ali i izbor člana Viskog saveta sudstva.S obzirom da je dosadašnja predsednica Upravnog suda, Jelena Ivanović odlukom VSS izabrana za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, stekli su se svi zakonom propisani uslovi da Jeleni Ivanović prestane funkcija predsednika Upravnog suda u Beogradu.Kada

donosi odluke i obavlja sve svoje zakonske nadležnosti u punom kapacitetu.Visoki savet sudstava je u prethodnom periodu sproveo zakonom utvrđen postupak koji se odnosi na izbor člana VSS i nadležnom

VSS.Sem toga, takođe pred nama, kao i prethodnih godinu dana kada sam govorio o dobroj i ustaljenoj praksi, kada govorim o oblasti pravosuđa, jeste i Predlog odluke o izboru nosioca pravosudnih funkcija za osnovne i prekršajne sudove na teritoriji Republike Srbije.Ovaj kao i prethodne odluke pokazuju jasan primer da želimo da u što kraćem vremenskom intervalu izaberemo sve sudije kako bi omogućili da pravosudni organi obavljaju svoje poslove u punom kapacitetu i kako bismo omogućili da građani u što kraćem vremenskom intervalu ostvare pravdu, odnosno da dobiju sudske presude.Ali, ono što je veoma bitno, dosta puta sam u prethodnim sednicama o tome govorio, jeste da buduće sudije moraju izuzetno dobro da rade svoj posao, da moraju da taj posao obavljaju odgovorno, moralno i časno, jer samo na taj način stvaraju puno poverenje u pravni poredak Republike Srbije, ali ono što je najvažnije stvaraju visok stepen sigurnosti građana Republike Srbije u pravni poredak Republike Srbije i da na taj način da do sudskih presuda dolaze na brži način i da njihova prava u potpunosti, koja su im garantovana i Ustavom i zakonom, budu ovi predlozi odluka koje se odnose kako na izbor, tako i prestanak funkcije sudija, odnosno javnog tužioca, odnosno time pokazujemo jasnu distinkciju u odnosu na period pre 2012. godine.Mi danas jasno pokazujemo da želimo da pravosudni organi rade u punom kapacitetu, da biramo sudije u najkraćem vremenskom periodu od trenutka upućivanja predloga odluka od strane VSS, dok su dok su predstavnici bivšeg režima to pravosuđe koristili kako bi ostvarili svoje određene privatne interese i kako bi treću granu vlasti podvele pod direktan politički uticaj.Zato smo mi 2020. godine i Vlada kao ovlašćeni predlagač, odlučili da započnemo sa postupkom promene našeg najvišeg pravnog akta, odnosno Ustava Republike Srbije u oblasti To smo želeli da učinimo samo sa jednim jedinim razlogom, a to su upravo bile one zamerke Venecijanske komisije koje su date 2005. godine, koje nisu inkorporirane u Ustav 2006. godine kada je Venecijanska komisija izrazila ozbiljnu zabrinutost u pogledu mogućeg političkog uticaja prilikom izbora sudije i tužilaca i mi smo to želeli u potpunosti, te zamerke da anuliramo, iako su to trebali iako su to trebali da urade predstavnici bivšeg režima što oni nisu učinili i stvorili su plodno tlo za reformu pravosuđa koja se dogodila 2009. i 2010. godine.Taj postupak smo započeli pre godinu dana. Od tog postupka smo stvorili jedan transparentan, inkluzivan proces, ali smo se tokom tih godinu dana susretali sa mnogim zamerkama koje su nam dolazile i od strane stručne, ali ja bih rekao i od strane političke javnosti.Mi smo pokušavali ovde iz doma Narodne skupštine da jasno obrazložimo da jedina namera Vlade, kao ovlašćenog predlagača i Narodne skupštine kao najvišeg zakonodavnog tela, jeste da izmestimo izbor sudija iz doma Narodne skupštine, da ostvarimo potpunu distinkciju u odnosu na zakonodavnu vlast, ali tu smo se susretali sa ozbiljnim prigovorima od strane određenih kako političkih funkcionera, ali takođe i od strane stručne javnosti.Da ne bi sada išao, odnosno da se ne bi vraćao u period pre godinu dana, tokom jučerašnjeg dana izjave za jedan list koji je pod direktnom kontrolom današnje tajkunske opozicije, Dragana Rakić, potpredsednica DS, izjavljuje da Ustav ne može da menja nelegitimna Narodna skupština u kojoj nema opozicije i da nije bilo prave stručne, niti opšte javne debate oko najavljenih izmena Ustava.Znate, Ustava.Znate, kada neko sedi na mestu zamenika predsednika DS, ja zaista mislim da ukoliko se bavi ozbiljno i odgovorno svojim poslom, da on treba da prati političku scenu, ali i da prati sve ono što se dešava u domu Narodne skupštine kada govorimo o promeni Ustava kao najvišeg pravnog akta.Nije akta.Nije istina da je ova Skupština nelegitimna. Nije istina, kao što čujemo od određenih političkih činilaca, a koji nam dolaze iz tabora opozicije, da je ovo jednopartijska Skupština.

i to nam daje, odnosno to jeste rezultat izbora koji su bili održani u junu mesecu 2020. godine kada je SNS osvojila, voljom građana, preko 60% Znači, u svakom slučaju ne možemo da govorimo o jednopartijskoj Skupštini zato što smo i tokom ovog mandata mogli da čujemo različita mišljenja.Nije istina kada zamenica predsednika DS, Dragana Rakić kaže da nije bilo stručne, niti opšte javne debate, jer je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo organizovao osam javnih slušanja koji su bili potpuno inkluzivni, gde su bili pozvani svi relevantni činioci i ti relevantni činioci su mogli da iskažu iskažu svoja pozitivna i negativna mišljenja u odnosu na predložene promene kada govorimo o Ustavu Republike Srbije, a takođe je bila održana i sednica odbora uz prisustvo vanparlamentarnih stranaka gde su, opet ću ponoviti, učestvovali predstavnici Dosta je bilo, Srpske radikalne stranke, Narodne stranke Vuka Jeremića i drugih političkih činilaca, i čak su na toj sednici davali svoja oprečna mišljenja.Onda imate u tom istom listu, tog istog dana, imate intervju Sande Rašković Ivić, funkcionerke Narodne stranke, u kojoj kaže da treba izaći i glasati protiv izmena Ustava, jer je to uvod u druge promene, kao na primer promena preambule gde se KiM definiše kao deo Srbije.Zaista ne mogu da verujem da ljudi koji sede u rukovodstvima političkih stranaka u kojoj se danas bore da na predstojećim izborima ostvare dobar rezultat i uđu u dom Narodne skupštine, bukvalno ništa ne prate kada govorimo o promeni Ustava Republike Srbije. Znači, ni jednim ustavnim amandmanom, a njih je 39, nije previđeno da se menja bilo šta što nema veze sa oblašću pravosuđa, a pogotovo da se dira u preambulu Ustava, da se dira u osnovna prava zajamčena Ustavom ili da se time omogućava da strane kompanije, kao što oni predstavljaju zadnjih mesec dana kada govorimo o „Rio Tintu“, dobije mogućnost da bilo šta radi, a da se prethodno ne izjasne građani na referendumu.Takođe, u svom intervjuu gospođa je izjavila da se bukvalno ništa ne zna o sadržaju 29 amandmana iz ovog akta i prilično je očito da se vlasti neće potruditi da se omogući da se o tome građani izveste. Znači, svi građani Republike Srbije koji su pratili Narodnu skupštinu, koji prate medije, koji prate sredstva javnog informisanja su mogli da vide šta predstavlja predmet promene Ustava i mogli su da vide sadržaj tih ustavnihAli, očigledno je da se prestojeći referendum, koji je zakazan za 16. januar 2022. godine, koristi da bi se tema referenduma i tema izmeštanja izbora sudija iz Narodne skupštine u potpunosti razvodnjile i da bi oni proces izmene Ustava Republike Srbije koristili u političke svrhe.Videćete i prethodnih dana određene političke stranke koje kažu da ne treba izaći na referendum zato što se time omogućava da se da mogućnost „Rio Tintu“ da radi ne znam šta, odnosno mogućnost da „Rio Tinto“ radi približavaju svojim političkim programima, iako su se oni zalagali 2004. godine da taj isti „Rio Tinto“ dođe u Srbiju, iako su sa tom kompanijom zaključili veliki broj sporazuma, a da mi kao Srpska napredna stranka po tom pitanju ništa nismo uradili.Očigledno je, ja izvodim zaključak da oni u potpunosti nisu zainteresovani da pravosuđe učine nezavisnijim i to mi je potpuno opravdano, s obzirom na sve one stvari koji su oni radili 2009. i 2010. godine.Ne mogu da zamislim da nekome smeta, da neće da glasa za ustavni amandman u kome se kaže da je nedozvoljen politički uticaj ili bilo kakav oblik neprimerenog uticaja na nosioce pravosudnih funkcija. Očigledno bi oni želeli da taj izbor sudija ostane ovde u parlamentu, da oni mogu iz Demokratske stranke i drugih slojeva bivše Demokratske da vrše direktno uticaj na sudije i tužioce kako bi obezbedili za sebe aboliciju.Očigledno aboliciju.Očigledno je da se oni ne slažu sa time da Vrhovni kasacioni sud ubuduće bude Vrhovni sud, a nisu ništa pročitali o tome zašto bi trebalo da taj sud nosi to ime. Ne slažu se, verovatno, sa time da umesto današnjeg višeg ili osnovnog tužioca bude glavni tužilac, zato što, ja opet napominjem i to ću uvek spominjati do 16. januara, oni bukvalno ništa ne znaju o promeni Ustava i to je meni jako žao. Znate zašto ne znaju? Ne znaju zato što se nisu udostojili da pročitaju bilo koji dokument koji ima veze sa promenom Ustava Republike Srbije. Ali, zato vrlo dobro znaju da izlaze na ulice, znaju da blokiraju ulice, znaju da krše Ustavom i zakonom zagarantovano pravo na slobodu kretanja, zato što im je jako jako bitno da takvim stvarima ostvare određene jeftine političke poene.Vidite danas i prethodnih dana Dragana Đilasa koji opet kaže da je ovo nelegitimna Skupština, a nelegitimna je zato što oni nisu izašli na izbore, a ne zato što ovde sede predstavnici jedne političke stranke. Ne možemo mi iz Srpske napredne stranke njih da izvodimo na izbore. Imali su nikada bolje izbore uslove i to potvrđuju i evroparlamentarci koje su oni pozivali ovde u Srbiju da im budu moderatori kako bi ne znam šta ostvarili u tim izbornim uslovima, a onda su se pokupili i otišli sa tih pregovora.Direktno su Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić uticali na to da se cenzusni prag spusti sa 5% na 3%, dok su oni 2008. godine taj isti cenzusni prag povećavali sa 3% na 5% kako bi direktno naškodili drugim malim političkim strankama. Očigledno je da ta ta gospoda, koja danas govori da je Skupština nelegitimna, nema politički program i nema političku ideju koju mogu da predstave građanima Republike Srbije.Jasan rezultat svega toga jeste i današnja izjava predsednika Aleksandra Vučića, koji je obavestio građane Republike Srbije da je u Srbiju stigao novi lek protiv korona virusa, da je obezbeđen za 11.500 ljudi, da će u narednom periodu biti obezbeđen za preko 50.000 ljudi, da je to tableta koja se daje u ranoj fazi postojanja korona virusa, da će u potpunosti sprečiti smrtni ishod i da su takav lek nabavile do sada samo tri zemlje. Pored toga, gradili smo i nove kovid bolnice, gradili smo autoputeve, brze saobraćajnice i to su one stvari koje pobeđuju na izborima.Na izborima ne može da se pobedi tako što vršite reformu pravosuđa i ostavite ljude na ulicama, ne može da pobedi to što nakon te reforme ostane tri miliona nerešenih predmeta, što poreski obveznici Republike Srbije prate preko 44 miliona evra odštete. Te stvari ne mogu da pobede na izborima i to su im građani i pokazali 2012. godine, kada nisu glasali za njih i kada je Srpska napredna stranka došla na čelu države i sprovela reforme u svim važnim oblastima, a tu govorim i o reformi u oblasti pravosuđa.Svakako, Poslanička grupa Aleksandar Vučić će u danu za glasanje glasati za sve predložene odluke. Zaista verujem da ćemo i ovim odlukama, a i predloženim promenama kada govorimo o Ustavu Republike Srbije, učiniti to da da pravosuđe, pošto je danas svakako nezavisno, bude još nezavisnije ukoliko dođe do potvrde rezultata na referendumu. Ali, ono što je mnogo bitnije, jeste da Srpska napredna stranka nikada nije želela da vrši politički uticaj i to upravo pokazujemo i predloženim promenama Ustava. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Ne.)Prelazimo na listu govornika.Reč ima narodna poslanica Misala Pramenković.Izvolite. Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća.Poštovani predstavničke Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas na dnevnom redu predlog nekoliko odluka koje se ponajpre tiču načina uređenja i biranja sudija koji se biraju po prvi put na sudijski funkciju. Mi smo zapravo u ovom sazivu mnogo puta i govorili i diskutovali na ovu temu, a upravo predložene ustavne promene idu u pravcu još samostalnijeg i nezavisnijeg sudstva, što je cilj kome treba svakako težiti i kome svaka moderno uređena i demokratski nastrojena zemlja teži. Između ostalog, Srbija se deklarisala i odredila za taj put.U

kvaliteti koji nekog delegiraju za izbor na mesto sudije, tužioca i generalno pravosudnih organa jesu, osim stručnosti i osposobljenosti, kvalitet dostojnosti. nešto što će značiti suštinsku promenu u pogledu sudijske funkcije, u pogledu pravosuđa i generalno u pogledu zaštite prava, pravde i unapređenja procesa pravosudnih organa.Zapravo, negde smisao podele vlasti na izvrnu, zakonodavnu i sudsku, u kojoj će sudska biti što je moguće samostalnija i služiti za očuvanje pravnog poretka zemlje, jeste zapravo nešto što je glavni cilj i nastojanje moderno orijentisanih zemalja.Ono što smo mi kao poslanici Stranke pravde i pomirenja u ovom sazivu vrlo često upozoravali i o tome govorili, se nekada te važne funkcije, posebno u manjim sredinama, znaju i te kako zloupotrebi i nekada, nažalost, umesto da se radi u korist građana, zapravo se direktno nanosi nepravda i ruše prava O tome i te kako treba povesti računa.Spominjali smo konkretne slučajeve, a najkarakterističniji je slučaj svakako ubistvo novinara i humanista Edina Hamidovića. Očekujemo da i tužilaštvo i sudski organi odrede svoj posao. Često čujemo da među sudijama imamo korumpiranih, među policajcima, među onima koji su nadređeni policajcima. Čak šefovi određenih policijskih stanica se povezuju sa vrlo sumnjivim i kriminalnim radnjama. To je nešto što se ne bi smelo dešavati, jer ukoliko neko predstavlja tako važan organ, a u svom ponašanju zapravo odaje sasvim drugu sliku, onda realno postoji opasnost od kršenja zakona, direktnog rada protiv interesa građana itd.Ono na čemu smo insistirali i na čemu i dalje insistiramo, jeste da se vodi računa o nacionalnoj o nacionalnoj zastupljenosti upošljenika u redovima državnih organa iz nacionalnih manjina koje čine sastav stanovništva određene teritorije. Prevashodno mislimo na policiju, policijske službenike, na poresku upravu, recimo, u Novom Pazaru, na sudstvo, tužilaštvo i sve državne organe koji zapravo predstavljaju sistem određene države, jer to je nešto gde se pokazuje i odgovornost i poverenje prema građanima, bilo da pripadaju većinskom ili nekom od manjinskih naroda. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Misali Pramenković.Reč ima narodni poslanik, Vladan Glišić. Izvolite. Ovo je možda poslednji put da biramo sudije u Skupštini Srbije, poslednji put da narod Srbije ima mogućnost da kao suveren u ovoj zemlji odlučuje o tome ko će biti ljudi koji o njegovoj sudbini odlučuju, ko će biti ljudi koji dele pravdu, to pod uslovom da prođe referendum koji menja naš Ustav. Hoću da verujem da ta promena nema veze sa preambulom o Kosovu i Metohiji u sastavu Srbije, hoću čak da verujem da nema veze sa Rio Tintom, ali sam problem koji ovde postoji sa mišljenjem Venecijanske komisije, sa pritiskom koji Brisel vrši nad Srbijom da promeni način izbora sudija, jeste već dovoljno poniženje za Srbiju zašto prihvatamo ta uslovljavanja.Politika koju ste nastavili posle prethodnog režima da EU nema alternativu, dovodi do toga da oblikujemo svoje društvo i državu onako kako oni žele u Briselu, a ne preuzimaju nikakvu odgovornost da će nas ikada primiti u tu zajednicu.Ponovo podsećam na ideju advokata, Gorana Petronijevića, da ako je već pritisak toliki i moramo da usvajamo te promene, onda ostavimo samo tu klauzulu da one stupaju na snagu onog trenutka kada Srbija postane punopravni član EU. To nikoga ništa ne košta pokazuje i dalje spremnost da se ide ka Briselu, ali štiti naš nacionalni i društveni interes.Šta je Venecijanska komisija? Ona je savetodavni deo, savetodavni organ Saveta Evrope. Savet Evrope je međunarodna organizacija odvojena od EU. Znači, mi slušamo uslove jedne savetodavne grupe ljudi koji čak nisu ni deo aparata EU samo zato što EU i dalje primenjuje dvojne standarde prema našoj zemlji, ne samo po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, već sada i u oblasti pravosuđa i vladavine prava.Venecijansku komisiju ne sluša skoro niko u EU. Italija je već nekoliko puta odbila da posluša njihove preporuke. Ne postoji pravna obaveznost slušanja Venecijanske komisije, a mi prihvatamo poniženje da kao zemlja koja nije članica EU kao obavezujuće pod pritiskom Brisela prihvata savetodavno mišljenje jednog neobavezujućeg organa i pod tim pritiskom menja svoj Ustav, prvi, najveći zakon koji čini temelj pravosudnog sistema i vladavine prava u Srbiji. Dakle, to je poniženje koje nam priređuje SNS i njena vlast, a ne vlast žutog režima kako kažete i to će ostati u istoriji.Treba se boriti protiv ovih ustavnih promena, treba biti deo ustavo-braniteljskog pokreta koji se upravo javlja, i koji nije stranka, i koji nema ograničenje za ljude koji pripadaju drugim strankama, nema ograničenja ni da ti ljudi budu pripadnici vladajućih stranaka, kao recimo advokat Vladimir Đukanović koji otvoreno kaže da će glasati protiv promene Ustava, kao recimo i predsednik Skupštine Ivica Dačić, koji na jedan blag način pokazuje da se baš i ne slaže sa tim promenama Ustava. U tom smislu, sve ovo što nam Brisel traži, a mi poniženi prihvatamo da menjamo Ustav u tom pravcu, dovešće do nečega što nasuprot Venecijanskoj komisiji, holandsko udruženje pravnika smatra, a to je da biranje sudija od strane sudija što će dovesti ustavne promene u Srbiji do toga, jeste sudokratija, jeste najpogodnije tle za bujanje korupcije, bujanje neformalnih lobističkih uticaja, koji će kod nas vršiti ne samo strane ambasade, već sad i strane korporacije.Dakle, u toj EU postoje neki pravnici koji misle kao i mi da je ideja o ovakvoj promeni Ustava kontraproduktivna i da se time krši podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, jer ako je jedna vlast oslobođenja od bilo kakvog uticaja drugih vlasti onda tu nema ni kontrole ni ravnoteže.Naravno, postavlja se pitanje zašto 80% država, članica EU nema ovakve zakone i zašto se ovo primenjuje od strane Venecijanske komisije samo za one zemlje koje su pripadale istočnom bloku i južno-slovenskom prostoru. Pa, zato što EU na isti način na koji vam je servirala energetsku krizu koju smo dobili, tako hoće da nam sruši i naš pravosudni sistem, jer ne želi da budemo slobodni građani. predstavnik, poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, Dejan Kesar, pravo na repliku. Poštovana predsedavajuća, iznose se potpune neistine kada se kaže da se predloženim promenama Ustava Republike Srbije stvaraju uslovi za promenu preambule i očigledno je da pojedini narodni poslanici ne obavljaju svoj posao onako kako treba, a to je da uzmu ustavne amandmane, da pročitaju ustavne amandmane, da pročitaju akt o promeni Ustava koji je usvojen ovde u domu Narodne skupštine i tu će videti da nema nikakve veze ni sa promenom preambule, ni sa stvaranjem uslova za rad određenih stranih kompanija, a tu primećujem intenciju kada govorimo o Rio govorimo o Venecijanskoj komisiji, ona je zaista kroz ovaj jedan otvoreni inkluzivan proces dala sva pozitivna mišljenja kada govorimo o promeni Ustava. To pokazuje izveštaj Evropske komisije za 2021. godinu u kome se kaže da je Srbija ostvarila napredak u oblasti pravosuđa. pravosuđa. Zahvaljujući tome Srbija je uspela da na međuvladinoj konferenciji koja je održana juče, otvori klaster 4, posvećen zaštiti životne sredine, zelenoj agendi energetici, ali očigledno je da određeni predstavnicima opozicije to nije milo, jer time jasno pokazujemo da Srbija ide napred, da je Srbija jedina zemlja na zapadnom Balkanu koja je otvorila određeni klaster i pregovaračka poglavlja.To samo pokazuje da se mi danas ponašamo odgovorno, da se nalazimo na putu EU i da želimo da usklađujemo naše zakonodavstvo za zakonodavstvom EU. Ono EU. Ono što smo mnogo puta govorili jeste da nećemo biti protočni bojler za sva zakonska rešenja i da imamo pravo da usvojimo određena zakonodavna rešenja koja su dobra, a da one negativne odstranimo.Kada kaže kolega da je ovo poniženje, ja bih zaista rekao, da je veće poniženje bilo 2009. godine kada je isterano 1500 ljudi na ulice i kada ljudi nemaju sredstava da izdržavaju svoje porodice i da time direktno nanosite štetu integritetu i poziciji Republike Srbije. Zaista smatram da i današnjim odlukama i samom promenom Ustava želimo da osnažimo kapacitete današnjeg srpskog pravosuđa. Hvala